og við vitum hvaða afleiðingar það getur haft ef jarðskjálftar verða á sprungusvæðum. Nú stendur til að fara að dæla niður 75 milljónum lítra af íslensku ferskvatni, 2.500 lítrum á sekúndu, í Straumsvík, nokkrum hundruð metrum frá sprungusvæði í íbúabyggð.

í rauninni með sama markmiði, að fanga CO2, þá er þetta gert þannig og ekki bara hér á Íslandi heldur er þetta fyrirtæki í það minnsta á fimm stöðum í Bandaríkjunum með rannsóknaprófanir vegna þess að menn binda miklar vonir við þessa tækni til þess að fanga CO2. Það sem þessi tækni er að keppa við er þegar fyrirtæki eru að setja niður CO2 í gamlar námur og annað slíkt þar sem þetta verður ekki að steinum eins og gerist í Carbfix heldur er það bara geymt og lokað og læst og menn vona að það komi ekki upp aftur.

Ég hef bæði fyrirætlanir og sömuleiðis erum við að sjá uppbyggingu m.a. á flutningsmannvirkjum vegna þess að við þurfum að huga að okkar orkumannvirkjum, ekki bara til að sjá okkur fyrir aukinni orku sem við þurfum á að halda heldur líka þurfum við að sjá til þess að þegar það verða náttúruvár, sem við munum sjá í framtíðinni, það er öruggt, þá séum við eins vel undirbúin og mögulegt er.

Þetta eru fyrirtæki sem ætla að hafa tekjur og eru búin að fá styrki vegna þess að menn hafa trú á því að þetta fyrirkomulag virki, með því að fanga CO2. Er hv. þingmaður að segja að það sé allt saman einhver della?

Um ákvörðun peningastefnunefndar um að halda stýrivöxtum óbreyttum í 9,25% sagði Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri að kjarasamningarnir hefðu verið góð tíðindi en varðandi áhrif á vexti þyrfti fyrst að sjá hvernig stjórnvöld fjármögnuðu aðkomu sína að samningunum og hvernig laun þróast þegar gengið verður frá fleiri kjarasamningum. Einnig þyrfti að sjá hvort launahækkanir rynnu út í verðlag eins og svo oft áður. Nú er ljóst að þessir þættir eru ekki allir á valdi stjórnvalda en fjármögnun á aðkomu ríkisins að samningunum upp á 80 milljarða kr. er það auðvitað.

nýgerðir samningar munu hafa í átt til þess að hemja verðbólgu og vexti í kjölfarið. Hæstv. ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson stýrir mikilvægu og útgjaldaþungu ráðuneyti og engum dylst þörfin á því að leggja mikla áherslu á innviðauppbyggingu í samgöngum á næstunni. Engum dylst að stjórnvöld eru þar í töluverðri innviðaskuld, eins og það hefur verið orðað, og engum dylst vaxandi álag á samgöngukerfið okkar í ljósi fjölgunar ferðamanna. Nú er samgönguáætlun í vinnslu hjá umhverfis- og samgöngunefnd og ef samgöngur eru sá málaflokkur sem mun borga fyrir aðkomu ríkisins að kjarasamningunum þá spyr ég hæstv. ráðherra: Hvar verður helst borið niður? Verður hægt

voru ákveðin vonbrigði að vextir skyldu ekki lækka þó ekki væri nema örlítið til að viðurkenna í verki það sem var sagt í texta og tali, að kjarasamningarnir og nálgun stjórnvalda við þá væri jákvæð, að allir hefðu sömu sýn á að mikilvægast væri að ná niður verðbólgu og vöxtum. Þá er spurt: Hvernig á að fjármagna aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar? Við erum auðvitað að vinna í þessari fjármálaáætlun og kemur engum á óvart að það hefur aðeins dregist. Það er auðvitað áskorun þegar við við erum annars vegar að koma fyrir talsverðum útgjöldum vegna hans en einnig auðvitað öðrum óvæntum útgjöldum sem við þekkjum vegna náttúruhamfara sem eru tímabundin. Þá þarf auðvitað að horfa á málið í heild sinni. Það er auðvitað þannig að nokkuð stór hluti þeirra fjárframlaga sem eru hugsuð til til húsnæðismála voru þegar í fjármálaáætlun í dag og þar af leiðandi má alveg halda því fram að húsnæðismálin í þessum 80 milljarða pakka séu einhverjir 46 milljarðar. Þar af er hluti einskiptiskostnaður, sem væri alveg hægt að taka tímabundið lán fyrir og er skynsamlegt í efnahagslegum tilgangi, sem fellur til á þessu ári þannig að útgjöld þessa árs eru til þess að gera mjög lág, ég held að það séu 6,5 milljarðar sem þarf að koma fyrir í 1.500 milljarða útgjöldum ríkissjóðs og ætti ekki að vera stórkostlegt áfall eða verkefni. Inn í síðan framtíðina mun auðvitað skapast ávinningur af því að við náum niður verðbólgu og vöxtum

gríðarlega miklu máli. En ég heyri það að hæstv. ráðherra ætlar ekki að draga neitt úr í uppbyggingu (Forseti hringir.) á samgöngukerfinu miðað við það sem þegar er áætlað og það er ánægjulegt að heyra það. Ég hef kannski aukaspurningu: Hvar verður gripið niður? (Forseti hringir.) Það skiptir svo gríðarlega miklu máli að almenningur og Seðlabankinn fái trú á aðgerðum stjórnvalda vegna þess að verðbólguvæntingar skipta náttúrlega öllu máli varðandi þróun mála.

sem samgönguráðherra um að við værum komin lengra. Það er hins vegar þensla í samfélaginu og það er líka ein af aðalástæðunum sem seðlabankastjóri bendir á og það hefur reyndar verið gríðarlegur hagvöxtur á síðustu árum, langt umfram það sem gott er að takast á við, einhver 9,2% á árinu 2022 sem er ævintýralegur hagvöxtur. Það sem ég er að segja er að við munum þurfa að raða því inn næstu árin miðað við þá hagspá sem við erum að horfa á núna næstu fimm árin, sem mun að sjálfsögðu breytast um leið og við náum þessu jafnvægi og efnahagurinn fer aftur að vaxa, en við þessar aðstæður þurfum við að láta það ríma við hagspá. Það þýðir að við munum ekki fá aukningu á sama tíma og mörg verð hafa vissulega hækkað, þ.e. verkefni

Hæstv. forseti. Ég er á svipuðum slóðum og fyrirspyrjandi hér á undan. Það er heilt árið liðið frá því að ákveðið var að uppfæra samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og enn bólar ekkert á niðurstöðum um þá uppfærslu. Það er bagalegt, ekki síst í ljósi þess að þessi uppfærsla þarf að liggja fyrir ef við ætlum að ná að afgreiða samgönguáætlun frá þinginu á yfirstandandi þingi. Framkvæmdahluti hennar miðast við upphaf þessa árs eins og allir vita og töf getur því haft áhrif á framkvæmdir fyrirhugaðar á þessu ári. Hæstv. innviðaráðherra gaf sterklega til kynna í fjölmiðlum á dögunum að með nýrri fjármálaáætlun, sem við bíðum líka eftir, mætti gera ráð fyrir niðurskurði og/eða frestun opinberra framkvæmda. Ég hef áhyggjur af því. Eins og hér hefur fram komið þá vex innviðaskuldin bara og eftir því sem hún vex þá eykst samgöngukostnaðurinn í raun og veru. Mig langar því að nota þetta tækifæri til að spyrja ráðherrann í fyrsta lagi um það hvenær þessi uppfærsla líti dagsins ljós á samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og geti því orðið hluti af umfjöllun hv. umhverfis- og samgöngunefndar um samgönguáætlun, enda órjúfanlegur hluti hennar. Það er bagalegt að þurfa að bíða svona lengi. Ég ætla að halda því fram hér að þær framkvæmdir sem búið er að skrifa inn í tillöguna eins og hún er núna séu ekki bara nauðsynlegar heldur þjóðhagslega hagkvæmar. Þær stuðla að greiðari samgöngum, hagkvæmari samgöngum og það þarf að huga að því að ef stjórnvöld hyggja á einhverja frestun framkvæmda vegna kjarasamninga og þenslunnar í samfélaginu þá er það þannig á höfuðborgarsvæðinu að þessar framkvæmdir hanga allar saman, t.d. við almenningssamgöngurnar, við borgarlínuna, þannig að frestunin kæmi sér mjög illa.

framkvæmdir í gangi og það eru engar tafir. Það eru stofnframkvæmdir hér á höfuðborgarsvæðinu innan sáttmálans og það eru verkefni hringinn í kringum landið. Það er mjög margt í gangi. Við vildum hins vegar auðvitað gjarnan geta spýtt í. Það er það sem ég er að segja að við munum ekki geta gert. Við munum ekki fá nýja fjármuni í ár eða næsta ár til að spýta í eða takast á við það að verkefni hafi orðið dýrari vegna vegna verðbólgu og annarra þátta heldur munum við þurfa að sníða okkur stakk eftir vexti í þessum nærtíma. En það er gríðarlega margt í gangi. Höfuðborgarsáttmálinn er flétta af ólíkum aðgerðum á stofnbrautum, í almenningssamgöngum, í fjölbreyttum ferðamáta, göngu- og hjólastígar. Og það sem ég hef séð inn í þessa endurskoðun er mjög margt jákvætt, arðsemin gríðarlega há, nauðsynlegar framkvæmdir. En við erum að horfa til mjög langs tíma og við þurfum að sjá fyrir okkur að þessi þáttur,

það gangi vel með uppfærslu höfuðborgarsáttmálans og þar sé á von á jákvæðum tíðindum. Eins og ráðherrann bendir á og hefur verið bent á hér er mikil arðsemi af þessum framkvæmdum og það skiptir líka máli að forgangsröðunin hér í vinnu þingsins vegna samgönguáætlunarinnar taki tillit til þess. Ég tek undir með hæstv. ráðherra að auðvitað þurfum við að nota samvinnuleiðina líka og ég held að það sé tiltölulega góð samstaða um það hér í þingsalnum. Vandinn hefur verið, eins og ég hef skilið það, að við höfum ekki fengið þá fjármögnun sem við hefðum þurft í þær framkvæmdir sem þar eru undir. Ég á von á því að það gildi ekki um Sundabraut sem vissulega er á áætluninni og ef ég man rétt þá kemur hún inn árið 2026. Mig langar að nota þessar örfáu sekúndur sem hér eru eftir til að inna ráðherrann betur eftir rekstri almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu, hvort ekki sé örugglega (Forseti hringir.) verið að spýta í þar.

um ákveðinn stuðning ríkisins við almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu, um milljarður króna á ári. Við framlengdum hann í síðustu samgönguáætlun og hann hefur verið inni í fjármálaáætlun. Það hafa verið viðræður við sveitarfélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu núna um nokkuð langt skeið. Við Við vorum tilbúin með samninga af hálfu ríkisins fyrir margt löngu sem sveitarfélögin hafa ekki verið tilbúin að taka og hafa óskað eftir frekari viðræðum. Þær eru bara í gangi og þær munu auðvitað halda áfram. Þær eru ekki beint hluti af uppbyggingu sáttmálans því þar er fyrst og fremst verið að tala um uppbyggingu á stofnbrautum og þeim meginleiðum sem þarf til að almenningssamgöngur og fjölbreyttir ferðamátar gangi upp. Hitt er í raun og veru viðbótarstuðningur og mætti kannski tengja þá frekar við það að við ætlum að reyna að ná markmiðum okkar í loftslagsmálum.

Það er búið að drita niður hugmyndum um vindorkuver út um allar koppagrundir og það virðist enginn skortur vera á fyrirtækjum sem kalla á gríðarlega vatnsnotkun án þess að það liggi endilega fyrir hvort sú auðlind sé búin undir þá ásókn. Til hliðar við þessa þróun eru jarðir farnar að skipta um eigendur á nýjum forsendum. Þær eru í auknum mæli keyptar af einhvers konar lukkuriddurum, fólki sem ásælist eina eða aðra auðlind frekar en að land nýtist til búreksturs. Þessi þróun lýsir skýru stefnuleysi. Þrátt fyrir að við segjum flest að við viljum halda landinu öllu í byggð þá fjölgar stöðugt í hópi landlausra búfræðinga sem geta ekki keppt við fjármagnsöflin. Og hér þarf ég örugglega ekki að minna hæstv. ráðherra á ályktun búnaðarþings frá því fyrr í vikunni þar sem það áréttar að til að auka fæðuöryggi og tryggja matvælaframleiðslu sem þjóðaröryggismál sé frumskylda að standa vörð um landbúnaðarland. Orkumálastjóri benti á þessa þróun í grein í vikubyrjun. Ég er löngu búinn að læra að það er vel þess virði að leggja við hlustir þegar hún segir eitthvað en í þessu tilviki er hún jafnframt í lykilstöðu þar sem málefni kalds og heits vatns, jarðefna og orku eru öll á borði stofnunarinnar. Grein orkumálastjóra ætti að vekja okkur sem störfum í stjórnmálum öll til umhugsunar. Þess vegna langar mig að spyrja ráðherra málaflokksins hvert álit hans er á þessari þróun og hvað ráðherra muni gera til að styrkja lagaramma og stjórnsýslu, til að tryggja hagsmuni almennings og afkomenda okkar af því að missa ekki auðlindir landsins og gott landbúnaðarland varanlega undir spákaupmennsku auðmanna.

Það liggur alveg fyrir. Við höfum gert mjög lítið í orkumálum í áratugi og það er komið að skuldadögum í því. Þar er staðan mjög alvarleg.

á hálendinu og við þurftum að koma hér inn með fyrirbyggjandi aðgerðir sem eru enn þá í umfjöllun þingsins. Varðandi trukka yfir Suðurland hef ég tjáð mig um það og mér hugnast það ekki.

Þetta er eitthvert met í að víkja sér undan því að svara spurningum. Hæstv. ráðherra finnst ég þurfa að vera skýrari í spurningum vegna þess að hann viti ekki hvaða greinar ég er að vísa til. Þetta er grein sem forstöðumaður Orkustofnunar birti á sunnudaginn og hefur náð að verða sú mest lesna á Vísi alla vikuna. Ég efast um að nokkurt mannsbarn sem hefur einhvern áhuga á auðlindum landsins og nýtingu þeirra hafi misst af þessari grein og þykir reyndar undarlegt að ráðherra kannist ekkert við hana, vegna þess að við sátum saman ársfund Samorku í gær þar sem var talað um þessa grein. Við vorum báðir í salnum. Þannig að kannski þarf ráðherra eitthvað að stanga úr eyrunum þegar hann hittir hagsmunaaðila og hlusta aðeins á það sem er verið að segja. Þetta er einföld spurning. Þetta er spurning um það hvort ráðherra ætli að skipa sér í lið með fjármálaöflunum sem vilja rýra möguleika komandi kynslóða á að þróa samfélagið á sínum forsendum eða hvort hann ætli að standa með almenningi, hvort hann ætli að standa með bændum, (Forseti hringir.) hvort hann ætli að standa með náttúrunni, hvort hann ætli að sýna langtímahugsun og þor eða vera bara dindill hagsmunaaflanna.

og náttúrunni. Hv. þingmaður telur sig kannski slá einhverjar keilur með því að vera hér með hróp og köll, slagorð sem eru fullkomlega innantóm. Við látum verkin tala, virðulegi forseti.

Ég held að það hafi ekki farið fram hjá neinum að staða bænda er mjög erfið um þessar mundir og hefur lengi verið og reksturinn er þungur. Þetta er ekki síst alvarlegt í ljósi þess að eins og við þekkjum er rekstur búa nátengdur heimilum bænda og heimilisbókhaldinu, afkomu fólks, þannig að hækkun fjármagnskostnaðar og hækkun aðfangaverðs hefur gríðarleg áhrif á fólk sem hefur helgað líf sitt þessari grundvallaratvinnugrein. Stjórnmálin verða að bregðast við þessari stöðu og þar getur aukin hagræðing leikið lykilhlutverk. Við í Samfylkingunni styðjum það eindregið að hér verði komið á sambærilegum starfsskilyrðum í landbúnaði eins og tíðkast í nágrannalöndunum, að íslenskir framleiðendur hafi ekki lakara svigrúm til hagræðingar, ákveðins samstarfs, ákveðinnar verkaskiptingar en tíðkast m.a. á hinum Norðurlöndunum, en þá auðvitað innan þess ramma sem EES-rétturinn leyfir. Þetta var upphaflegt markmið þess frumvarps sem kom hingað inn á Alþingi frá hæstv. matvælaráðherra. Það var hins vegar alveg ljóst frá upphafi að frumvarpstextinn í málinu eins og það kom upphaflega inn var ekki alveg í samræmi við yfirlýst markmið frumvarpsins samkvæmt greinargerð þess. Það var ljóst eiginlega frá upphafi að gera þyrfti talsverðar breytingar á þessu máli til að tryggja að markmið þess næðust og ég lýsti yfir stuðningi við þetta. En eftir 2. umræðu

og þá einkum vegna þess að þær breytingar sem voru gerðar í meðförum nefndarinnar eru svo viðurhlutamiklar að í raun erum við bara komin með nýtt frumvarp í hendurnar, nýtt frumvarp sem ætti með réttu að senda út til umsagnar. Þess vegna lét ég kalla málið aftur inn í nefnd. Eftir þetta barst atvinnuveganefnd bréf frá Páli Gunnari Pálssyni, forstjóra Samkeppniseftirlitsins. Þar koma fram atriði sem ég tel að kalli á frekari umræðu og frekari umfjöllun af hálfu nefndarinnar. Samkeppniseftirlitið bendir á að

einokunarfyrirtæki og skaðað þannig með alvarlegum hætti hagsmuni bænda og neytenda.“ Forstjóri Samkeppniseftirlitsins bendir líka á að með þessu verði kjötafurðastöðvum veitt fullt sjálfdæmi um verðlagningu til bænda og smásala og neytenda og ekki sé gert ráð fyrir að bændur geti skapað aðhald með kjötafurðastöðvum í gegnum meirihlutaeignarhald, enda enginn áskilnaður gerður um eignarhald bænda eða stjórnun þeirra á afurðastöðvum líkt og kveðið var á um í upphaflegu frumvarpi. það sem Samkeppniseftirlitið bendir líka á, og ég held að við þurfum að staldra sérstaklega við, er að stofnunin telur allar líkur á því að breytingarnar leiði til þess að verð á kjötvörum til neytenda hækki, enda sé verið að veita afurðastöðvum sjálfdæmi um verðlagningu án takmarkana og að þessu leyti gangi frumvarpið í berhögg við forsendur nýgerðra kjarasamninga. Samkeppniseftirlitið á ekki að stýra því sem gerist hér í þessum sal og það er ekki þannig að við eigum einhvern veginn bara að fara á taugum um leið og það berast harðorðar umsagnir hvort sem er frá stofnunum eða hagsmunaaðilum. En þegar það koma fram svona alvarlegar athugasemdir frá Samkeppniseftirlitinu, þeirri stofnun sem við höfum falið lykilhlutverk í að verja hagsmuni neytenda í landinu, verðum við samt að staldra við. Þá verður að rýna athugasemdirnar mjög vel og bregðast við þeim, hvort sem það felur þá í sér einhverjar meiri háttar breytingar á frumvarpinu eins og það lítur út núna eftir 2. umræðu eða hvort það felur bara í sér að veittar séu einhverjar skýringar, að það sé rökstutt betur hvers vegna sú leið er farin sem var valin.

að þær fela í raun í sér nýtt frumvarp. Þess vegna er það ákveðið prinsippatriði í mínum huga að nefndin kalli aftur eftir umsögnum hagsmunaaðila. Þá þarf líka að kalla eftir sjónarmiðum verkalýðshreyfingarinnar, sem var ekki gert á fyrri stigum þessa máls. Það var kallað eftir umsögn frá Samtökum atvinnulífsins en ekki frá t.d. Alþýðusambandi Íslands. Þar inni eru talsverðar áhyggjur af þessu máli. Það er m.a. af þessum ástæðum sem ég kallaði eftir því að málið færi aftur inn í nefnd. Þess vegna voru það mér nokkur vonbrigði að þegar nefndin kom saman í gærkvöldi til að fjalla aftur um málið var ósk minni um annan umsagnahring hafnað. Stjórnarmeirihlutinn er á móti því að málið sé tekið til frekari umfjöllunar í nefndinni og sent aftur út til umsagnar þannig að málið var bara tekið strax aftur úr nefndinni í gærkvöldi. Atvinnuveganefnd fundaði svo í morgun. Þá vakti ég aftur athygli á athugasemdum sem hafa borist og gerði lokatilraun til að reyna að tryggja frekara samráð, að málið yrði aftur sent út til umsagnar.

og vil bara skora eindregið á stjórnarmeirihlutann, sem fer með dagskrárvaldið í þessum sal, að fresta atkvæðagreiðslunni svo að það gefist frekara rými til umræðu og umfjöllunar um þetta mál. Nú hafa Neytendasamtökin, VR, Félag atvinnurekenda og Samtök verslunar og þjónustu líka sent nefndinni erindi. Það er líka upplifun þessara aðila að hér sé í raun komið fram nýtt frumvarp sem sé í grundvallaratriðum ólíkt því sem upphaflega var lagt fram. Í þeirri umsögn segir m.a.,

Þetta eru athugasemdir af því tagi að ég held að það færi best á því að bregðast mjög rækilega við þeim. Við skulum stíga eitt skref í einu hérna. hérna. Göngum ekki lengra í því að veita undanþágur frá samkeppnislögum en er raunverulega tilefni til. Þannig að ég biðla enn og aftur til þingmeirihlutans að að Alþingi verði gefið ráðrúm til að rýna þetta mál betur, yfirfara og bregðast við þessum athugasemdum. Ég held að þetta sé líka bara lykilatriði í því að tryggja eins breiða sátt og hægt er til að liðka fyrir frekari hagræðingu í greininni, í landbúnaði, í þágu neytenda og bænda.

möguleika á of mikilli einokun í þessum iðnaði, verðum við að endurskoða það hvernig þetta mál hefur komið hér í gegn.

það væru það veigamiklar breytingar á frumvarpinu að í raun væri um nýtt frumvarp að ræða. Þar af leiðandi væru umsagnir sem áður hefðu verið gefnar ekki lengur nothæfar nothæfar heldur þyrfti að skoða málið alveg frá grunni. Samkeppniseftirlitið skoðar frumvarpið með þessum breytingartillögum

að þessar breytingar feli í sér að kjötafurðastöðvum verði heimilt að sameinast án takmarkana, öllum. Það þýðir að við verðum komin Kjötafurðir hf., væntanlega, eitt fyrirtæki sem sér um allt og hefur þar af leiðandi einokunarstöðu á Íslandi og getur hækkað verðið gagnvart okkur neytendum án þess að við getum nokkuð gert. Það sama gildir um það hvað er borgað til bænda því að það verður bara ein afurðastöð eftir. Þetta er alls ekki það sem við Það er líka þannig að afurðastöðvum verður heimilað að hafa með sér hvers konar samráð, m.a. um verkaskiptingu, verðlagningu eða aðra þætti. Þetta er nokkuð sem er ólöglegt og refsivert í öðrum greinum. Þarna ætlum við bara að leyfa þeim að segja: Ókei, nú kostar kílóið af lambakjöti 5.000 kr. og nú borgum við bændum 500 kr.

Þetta gildir líka um allar tegundir af kjötafurðastöðvum, jafnvel þær sem eru í dag með

sem við höfum verið að reyna að berjast á móti, það sem heitir verðbólga, mun bara halda áfram að hækka. Matarkarfan mun halda áfram að hækka. Það verður erfiðara og erfiðara fyrir fólk að ná endum saman að þessar örfáu stöðvar sem eftir verða verða algerlega einokandi. Þetta er því miður það sem við stöndum frammi Fáandi þessar athugasemdir, fáandi þessar umsagnir á síðustu metrunum héldum við að kannski væri hægt að fá að ræða þetta mál frekar, það væri kannski hægt að skoða þetta mál dýpra.

Maður spyr sig: Er eitthvað sem við vitum ekki um? Er eitthvað að fara að gerast um páskana sem gerir það að verkum að menn halda að þetta frumvarp geti ekki fengið umræðu næstu tvær til þrjár vikurnar og kannski komið betra undan feldi? Ég spyr: Hvað stoppar okkur í því að vinna málið almennilega? Við höfum ekki getað fengið svar við því í atvinnuveganefnd.

skoða málið betur. Við erum tilbúin að mæta á nefndafundi alla daga yfir páskana ef þess þarf, bara með páskaegg með okkur eða páskalamb, og skoða þetta og finna hvort ekki sé hægt að gera einhverjar lagfæringar til að við tryggjum hag bænda og neytenda gagnvart einokun. Það er það sem er mikilvægast í þessu öllu saman.

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem mál af þessum toga er til umræðu hér á þingi, ekki öll rata inn í þingsal, einhver þó. Alltaf hefur Viðreisn af prinsippástæðum verið á móti því að við beitum sömu tækjum og tólum til þess að reyna að laga vanda sem þessi sömu tæki og tól hafa skapað. Það er enginn sem velkist í vafa, vona ég, um þörfina á því að við leitum leiða til að bæta stöðu bænda. Ein sterkasta leiðin er klárlega að vinna bug á verðbólgu og ná þessum vöxtum niður. Til þess þarf skýra efnahagsstjórn, nokkuð sem hefur sárlega skort á hér undanfarið. Við höfum líka ítrekað rætt, auðvitað, aðrar leiðir til að bæta hag bænda og þá með það fyrir augum að líta til vina okkar í Evrópusambandinu, nokkuð sem myndi hafa áhrif á fjármagnskostnað og síðan getum við ýmislegt lært af landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins, hvernig þeir sinna bændum. En það verður ekki leyst hér. Ég fór yfir það í ræðu minni í gær um þetta mál að við í Viðreisn styðjum það ekki. Það voru tveir flokkar sem lýstu því yfir eftir

Ég gleðst yfir því að það skuli fjölga í hópi þeirra sem telja þetta ekki leiðina til að bæta hag bænda. Við þurfum nefnilega að gera það með aðgerðum sem styðja stöðu þeirra, ekki milliliða, og við þurfum að vinna út frá því að hagsmunir bænda og hagsmunir neytenda fari saman. Það er staðan. Öðruvísi leysum við þetta ekki.

Þar er ekki gerð nein krafa um greiningarvinnu, ekki gerð krafa um hvernig vandi bænda verður leystur með þessu. Það er ekki gerð krafa um að það sé greint hvaða áhrif þetta hafi á stöðu neytenda eða annað slíkt.

þyrfti að skoða áhrifin, ekki bara á bændur sjálfa heldur á neytendur. Það er enn þá tiltölulega óljóst af hverju meiri hlutinn og þeir sem þrýsta á að þetta mál fari í gegn eru ekki tilbúnir í þá vinnu. Vissulega er það svo að árið 2020 var þessu ákvæði samkeppnislaga breytt á þann hátt að það kallar á ákveðið sjálfsmat í staðinn fyrir það að Samkeppniseftirlitið veitti þessa undanþágu að gefinni ákveðinni undangenginni röksemdafærslu, en sjálfsmatið er engu að síður tæki til þess nákvæmlega að fara ofan í kjölinn á þessum málum, til að greina greina vandann, greina það hvort þetta er leiðin til að leysa málið. Það er erfitt að standa hér og lýsa yfir andstöðu við mál sem er lagt fram undir því fororði að bæta stöðu bænda sem, eins og ég ítreka, er erfið. En það verður að gera þá kröfu, eins og ég kom inn á í gær, að það sé hægt að rökstyðja hvaða áhrif þetta hefur ekki bara á bændur heldur á neytendur og samkeppnisumhverfið almennt. Fyrir flokk eins og Viðreisn sem trúir því að samkeppni geti leitt til hins góða fyrir allar atvinnugreinar og bæti hag neytenda líka þá er þetta erfitt mál. Vissulega eru ekki allar atvinnugreinar

Þetta er staðan og þetta hefur verið umræðan í nefndinni þannig að ég veit ekki hvort ástæða er til að hafa miklar væntingar til einhverra breytinga þrátt fyrir þessa umræðu hér. En hún er mikilvæg og hún kallar þá a.m.k. vonandi á það að fleiri skref verði stigin í því að greina þessa stöðu, greina þennan markað og greina hvað það raunverulega er sem við þurfum og getum gert til að búa svo um hnútana að landbúnaðurinn okkar fái að vaxa og dafna í sátt og samlyndi við aðra anga samfélagsins. Það hlýtur að vera lykilmarkmið. Þannig á þetta að vera. Hagsmunir bænda og neytenda eru samofnir. Við getum ekki notað aðferðafræði sem slítur þar á milli. Það getur ekki verið leiðin og það er einfaldlega ákveðin uppgjöf

þá hefði verið betri bragur á því að kalla eftir fleiri umsögnum og fá fleiri gesti inn til nefndarinnar. Svo ætla ég að enda hér með því að segja, eins og ég segi svo oft, að það er ástæða fyrir okkur sem vinnum hér við lagasetningu að huga að því hvernig við bregðumst við í nefndarvinnunni þegar mjög umsvifamiklar breytingartillögur koma fram á síðustu stundu. Það er eiginlega ótækt að rétt áður en mál eru tekin til endanlegrar afgreiðslu vakni lykilaðilar, hagsmunaaðilar, hagaðilar og þeir sem lögin hafa mikil áhrif á, upp við vondan draum hér og þar úti í samfélaginu af því að það er verið að greiða atkvæði hér í þingsal um einhvern veginn allt annað mál en þeir voru með til umsagnar og fjölluðu um og töldu sig hafa í höndunum einhverjum vikum, mögulega mánuðum áður. — En aftur ítreka ég margyfirlýsta andstöðu Viðreisnar við þetta mál. Forseti vill minna hv. þingmenn á að nefna þingmenn annaðhvort með fullu nafni eða þá að vísa til kjördæmis og kjördæmissætis en ekki láta nægja

frá samkeppnislögum þegar kemur að landbúnaði og eru m.a. félagslegar röksemdir fyrir því. Mig langar að spyrja og forvitnast um það frá hv. þingmanni: Er það afstaða Viðreisnar, hennar flokks, að það eigi ekki að auka með neinum hætti, að það eigi ekki að víkka út með neinum hætti þær heimildir sem afurðastöðvar, sérstaklega í þeim greinum landbúnaðar sem standa hvað veikast, hafa til ákveðinnar verkaskiptingar, til aukinnar hagræðingar og samstarfs, jafnvel þótt t.d. eftir séu sérstakir varnaglar í þágu neytenda? Er hv. þingmaður og hennar flokkur í prinsippinu algerlega á móti því?

allar slíkar aðgerðir svo fremi sem tryggt sé að þær séu vel ígrundaðar, greiningarvinna hafi átt sér stað og það sé ljóst að þetta hafi ekki neikvæð áhrif á hag neytenda og að þetta hagnist bændum. Og af því að hv. þingmaður vísar hér aðeins í Evrópuréttinn og hér hefur t.d. verið vísað líka í stöðu mála í Noregi þá liggur það fyrir að bæði í Evrópusambandinu og síðan í Noregi þá er við allar aðgerðir,

heyrum mjög hávært ákall um allt land, það er nánast sama hvaða bændur við tölum við, um að það verði veittar auknar heimildir til samstarfs og hagræðingar og aukinnar verkaskiptingar. Þess vegna finnst mér ákaflega vont að þetta mál sé komið á þennan stað, að það séu í rauninni svona margar spurningar sem standa út af. Ég held að sem standa út af. Ég held að það færi best á því að nefndin fjallaði betur um þetta einmitt til þess að geta náð eins breiðri sátt og mögulegt er um þessa pragmatísku nálgun sem mér heyrist við vera sammála um, um, um auknar heimildir til samstarfs, verkaskiptingar og hagræðingar, að við séum með belti og axlabönd og tryggjum að þetta skili sér bæði til bænda og neytenda, að við séum með ákveðna varnagla í þágu neytenda og að þetta sé gert á forsendum þessara heildarhagsmuna.

í 15. gr. með breytingum á lögum hér í þingsal fyrir fjórum árum, ef það eitt og sér gerir að verkum að menn treysta sér ekki til að breyta þessari reglu sem á að beita þegar atvinnugreinar eða fyrirtæki lenda í vanda vegna markaðsbrests eða einhverra aðstæðna, ef hún virkar ekki þá hvílir ábyrgð á okkur hér á þingi að breyta þeirri grein. Ekki að fara í þessa plástra sem opna allt upp á gátt og enginn veit hvar endar, sem enginn veit hvort er raunverulega sú aðgerð sem gagnast bændum best og enginn veit hvaða áhrif hefur á neytendur, á heimilin í landinu, á lántakendur og, í ljósi þeirra aðstæðna sem við búum við núna, enginn veit hvaða áhrif hefur á viðleitni okkar hér til að hemja verðbólgu og ná vöxtum niður sem fyrst. Það er punkturinn.

velt fyrir sér spurningum, athugasemdum, sem komið hafa fram í meðferð málsins á seinni stigum. Mig langar í upphafi að fara aðeins yfir það, af því að hér er verið að tala um nýtt mál,

Af breytingartillögum meiri hlutans leiðir að framleiðendafélög verða, ef tilgreind skilyrði eru uppfyllt, undanskilin annars vegar 10. og 12. gr. samkeppnislaga og hins vegar 17. gr. a til 15.

Varðandi a-lið í því bréfi sem vitnað er til kemur fram að kjötafurðastöðvum verði heimilað að hafa með sér samráð um verkaskiptingu, verðlagningu eða aðra þætti í starfseminni. Þetta er hárrétt og tilgangur frumvarpsins er að heimila hvers konar samráð og verkaskiptingu, verðlagningu og aðra þætti starfsemi kjötafurðastöðva. Í upphaflega frumvarpinu var eingöngu

Ég vil bara benda á að í Noregi eru sérsniðnar undanþágur fyrir norskan landbúnað og þar eru auk þess

Það þekkist því að þessar heimildir eru til og ég tiltek Noreg vegna þess að þar ganga menn mun framar í því sem við erum að tala um hér.

er galopið fyrir innflutningi. Jú, það eru hér einhverjar varnir í tollum en samkeppni á smásölumarkaði hér heima kemur erlendis frá.

kjarasamninga. Ég verð að segja að ég skil ekki þessa umræðu. Ég vil vekja athygli á því að í tengslum við lífskjarasamninga sem gerðir voru 2019 2019 var mælt fyrir því að það væri nauðsyn að hagræða í vinnslu og slátrun kjötafurða. Þetta var tengt við lífskjarasamningana.

það er alveg hárrétt, en við skulum líka horfa til þess að í dag er það þannig að við erum kannski að tala um þrjá aðila á kjúklingamarkaði, það eru þrír aðilar á kjúklingamarkaði.

meiri heimildum en við erum að ræða um í því frumvarpi sem hér um ræðir, svo að við höfum það algerlega á hreinu. Eins og kemur fram í nefndarálitinu er ágætlega farið yfir

á Íslandi gangi framar en það sem gerist í nágrannalöndum okkar. Við verðum að horfa á þessa þætti

Ég sé hana ekki og ekki heldur í þeim viðbrögðum sem koma fram við frumvarpinu frá t.d. neytendum, verkalýðsfélögunum og Samkeppniseftirlitinu. Ef samvinnuhugsjónin væri við lýði þá myndu menn auðvitað taka því fagnandi og leita að þeim siðferðilega grunni sem frumvarpið byggir væntanlega á.

en það er þá líka spurningin um það hvernig maður getur komið samvinnuandanum frá sér og miðað við umræðuna sem átt hefur sér stað í morgun og undanfarna tvo daga þá hefur okkur greinilega mistekist hvað það varðar. En þegar við hófum hér umræðu,

En ég verð bara að segja það eftir að hafa farið yfir þetta frumvarp að þarna er verið að opna jafnvel að greiða leið fyrir þekkta fjárplógsmenn, eins og stofnandi Framsóknarflokksins hefði eflaust kallað þá, sem eru hér með leigufélög og eru í þessum matarbransa. Ég bara held og er viss um það að þetta er ekki gott fyrir bændur.

og fari betur yfir og nái sátt í anda samvinnuhugsjónarinnar.

Það er mjög mikilvægt að við höfum það í huga að við þurfum að bregðast við á þann hátt að við getum hagrætt, bændum og neytendum til hagsbóta. Það er númer eitt, tvö og þrjú í þessu.

Þetta er leiðin sem meiri hlutinn leggur hér til og þá leið sem bóndi er ég nú bara mjög hlynntur að fara. Ég tel hana mjög æskilega fyrir framþróun á innlendri matvælaframleiðslu.

Þingflokksformaður Viðreisnar hefur lýst skoðun Viðreisnar ágætlega hvað það varðar. Mig langar aftur á móti að velta upp samráði, af því að við sjáum yfirlýsingu frá Alþýðusambandi Íslands þar sem því er lýst að það hafi ekki verið haft samráð við heildarsamtök á vinnumarkaði sem telja 130.000 manns, þetta er hagsmunagæsluaðili fyrir 130.000 manns. Það var ekki leitað eftir umsögn við þann aðila sem hefur að gera með hagsmunagæslu fyrir svona stóran hóp og mig langar að spyrja hv. þingmann hvers vegna það var ekki gert.

sem voru þá aðilar sem höfðu sent inn umsagnir á fyrri stigum málsins sem var óskað eftir að kæmu að borðinu. En ég ítreka það sömuleiðis að það voru mun fleiri sem fengu umsagnarbeiðnir en sendu inn umsögn

frá sér að þær breytingartillögur sem fram eru komnar séu bara þannig að allar þær umsagnir sem hafa verið veittar hingað til séu bara orðnar,

forseti. Það er alveg hárrétt, þetta er gott fyrir bændur. Ég tók sömuleiðis, hv. þingmaður, fram í minni ræðu að þetta væri gott fyrir neytendur. Það hefur ekki skort á það í umræðu frá minni hendi hvað það varðar að það sem er verið að leggja til hér sé gott fyrir neytendur. Það er mjög mikilvægt að horfa til þess þegar við erum að fjalla um svona eldfimt og veigamikið mál sömuleiðis að það verða engir bændur nema það séu neytendur sem neyta vörunnar þeirra. Ef bændur geta ekki boðið og afurðastöðvar geta ekki boðið neytendum hér á landi upp á hágæðavöru á góðu verði sem stenst samkeppni við innlenda framleiðslu þá verður engin innlend matvælaframleiðsla hvort eð er hér eftir, þannig að neytendur eru alltaf í fyrirrúmi þegar verið er að fjalla um innlenda matvælaframleiðslu.

fyrir neytendur, að liðka fyrir ákveðinni endurskipulagningu og hagræðingu þarna. Þetta var upphaflegt markmið, yfirlýst markmið frumvarpsins sem kom frá hæstv. matvælaráðherra, og við í Samfylkingunni styðjum þessi markmið. Við viljum mjög gjarnan taka þátt í því að samþykkja lagabreytingar sem koma slíkum breytingum á. En eins og við vitum og eins og hér hefur verið farið yfir þá fól frumvarpstextinn upphaflega í sér eitthvað allt annað og hefði ekki náð utan um þær greinar landbúnaðar sem standa veikast. (Forseti hringir.) Kann hv. þingmaður og formaður atvinnuveganefndar einhverjar skýringar á því að ekki var búið betur að málinu í upphafi, að það kom fram í þessari mynd?

ég hef grun um að ég geti svarað því með einhverjum líkindum og vil taka vara á mitt svar hér. Í upphaflegu drögum sem send voru í samráðsgátt voru gerðar alvarlegar athugasemdir um að

hér er flutt frumvarp og fer fram umræða í þingsal um eitthvert mál þar sem eru ákveðin markmið til staðar, rætt um þessi markmið og leiðirnar að þeim,

málið sem kom frá ráðuneytinu hafi verið með slíkum göllum og kallað á svo viðurhlutamiklar breytingar af hálfu atvinnuveganefndar að í raun hefði verið miklu eðlilegra að nefndin hefði frekar, eins og við gerðum hér fyrir jól þegar lagt var fram frumvarp um breytingar á lögum er varða orku og forgangsrétt

fengið umsagnarbeiðni, fengið óskir um að bregðast við raunverulega því máli sem stefnir í að óbreyttu að verði afgreitt sem lög á Alþingi í dag (Forseti hringir.) án þess að þetta eðlilega og lögbundna samráðsferli hafi raunverulega á sér stað.

frá nefndasviði Alþingis sem sneru að því sem var búið að fara yfir og rannsaka málið og mat það sem slíkt að ekki væri þörf á því að

Frú forseti. Ég ætla að vera á sömu nótum og mörg sem hafa hér komið áleiðis áhyggjum sínum um formhlið málsins umfram þá efnislegu sem ég tel að sé auðvitað mjög mikilvæg. Ég myndi gjarnan gjarnan vilja koma fram með afstöðu mína til þess að mér þykir ekki viðeigandi að kenna nefndasviði Alþingis um og því frábæra fólki sem þar starfar og setja

Ég tel að í svari mínu í minni ræðu sem ég flutti áðan þá hafi ég komið ágætlega inn á það að þessum spurningum og vangaveltum sem fram hafa komið hefur verið svarað áður, Þetta er ekki í fyrsta skipti sem mál af þessum toga hefur verið lagt fram og við höfum fengið þessar athugasemdir í hvert einasta skipti. Við höfum tekið umfjöllun og umræður um það. Það má vel vera að það sé heppilegt að taka einn hring í viðbót. En ég velti því sömuleiðis fyrir mér að ef málið tekur ekki neinum breytingum í meðförum nefndarinnar, þrátt fyrir að hafa tekið gesti og annað, til hvers er þá af stað farið?

Hvers vegna ætlum við í umsagnarferli þegar ólíklegt er að málið taki nokkrum einustu breytingum? Það skiptir nefnilega höfuðmáli að hagsmunaaðilar hafi virkt færi á því að koma athugasemdum sínum á framfæri og vera í efnislegum umræðum á vettvangi nefndastarfa til að auka líkur á því að sátt skapist um nýtt fyrirkomulag. Það er bara kjarninn í andmælaferlinu. Upplifi hagsmunaaðilar að á þá sé markvisst ekki hlustað þá er ekki nokkur einasti grundvöllur fyrir samvinnunni, sem hér var svo réttilega minnt á af hálfu hv. þm. Sigurjóns Þórðarsonar. Ég vil bara koma því áleiðis að andmælarétturinn er og verður

spurninguna og sömuleiðis leiðbeininguna sem var bara virkilega góð og gott innlegg í umræðuna. Þetta er alveg hárrétt. En það sem ég vil bara vekja athygli á er að við erum búin að taka til umræðu undanfarin fimm ár mál af þessum toga. Við höfum tekið umræðuna trekk í trekk um þessa hluti við sömu hagsmunaaðila.

við að leysa úr þessum málum sem uppi eru. Það sem þeir setja á borðið, að það sé verið að leiðrétta kjör, koma á hagræðingu

Þá er rétt að skoða hvað það hefur leitt af sér, því það eru nú nokkur ár síðan þessi ágæti forni flokkur villtist af leið,

með fækkun sláturhúsa, þau voru úrelt, þá eru nú kannski Framsóknarmenn bestir í að svara því: Hefur það bætt kjör bænda?

Ef ég les bara Bændablaðið, sem ég geri reglulega, fer í söluturna og bensínstöðvar og þar er þetta ágæta blað, hvað er þar framarlega í fyrirsögnum? Það eru slæm kjör bænda,

Þessi leið sem flokkurinn hefur markað á síðustu 20 árum er komin út í algera vitleysu. Ég held að leiðin sé fyrir Framsóknarflokkinn að leita aðeins í upprunann,

En það sem ég óttast, og ég veit að margir bændur óttast það líka, er að þegar þetta er orðin svona mikil fákeppni einhverra stórfyrirtækja þá verði ákveðin stöðnun í greininni, stöðnun í úrvinnslugreinunum og að það leiði auðvitað til þess að það verði erfiðara

Það held ég að allir séu sammála um, og svona í ljósi samvinnuhugsjónarinnar hefði ég talið það vera einnar messu virði a.m.k. að fara betur yfir málið, ná meiri sátt í samfélaginu í stað þess að vera að opna fyrir fákeppni og einokun fyrirtækja sem eru ekki með gott orð á sér, alls ekki. Það eru fyrirtæki sem tengjast þessum iðnaði sem hafa verið okurfélög og ég vil segja lúskrað á leigjendum landsins í því ástandi sem hefur verið á húsnæðismarkaðnum. Niðurstaða Niðurstaða okkar í Flokki fólksins er að þetta er ekki gott mál. Þetta er ekki gott fyrir bændur. Þetta er ekki gott fyrir atvinnuveginn og mjög slæmt mál fyrir Framsóknarflokkinn. Þess vegna segi ég við vini mína í Framsókn: Farið betur yfir málið, látið hugsjónina svona ráða för og farið betur yfir þetta. Náum sátt í þessu máli sem snertir þá atvinnugrein sem okkur þykir vænt um, neytendur og yfirvöld í landinu sem hafa lagt fram varnaðarorð, eftirlitsstofnanir sem hafa eftirlit með samkeppni og öðru. Þetta er ekki gott mál, sérstaklega ekki fyrir Framsóknarflokkinn.

Hér áðan lýsti hv. þm. Þórarinn Ingi Pétursson því yfir að hann skildi ekki þau rök hvernig þetta gæti haft áhrif á kjarasamninga. Mig langar að benda hv. þingmanni á það

að stjórnvöld stefni beinlínis að því að skerða kjör launafólks og neytenda með stórhættulegum breytingum á búvörulögum. Jafnframt er vakin athygli á að sú hringamyndun og verðstýring sem stefnt er að með frumvarpinu vinnur beinlínis gegn nýgerðum kjarasamningum á almennum vinnumarkaði.“ Já, þetta ætti að vera nokkuð einfalt. Þessar breytingar munu leiða til hærra verðs til neytenda og þar af leiðandi hærri verðbólgu og þar af leiðandi ganga gegn kjarasamningum. Ég vona að þetta hafi verið nógu einfaldlega útskýrt þannig að það fari ekki á milli mála hjá neinum. En mig langar að nýta tækifærið og lesa aðeins meira upp úr þessu bréfi Alþýðusambandsins, með leyfi forseta: „Fyrir liggur að breytingar þær sem meiri hluti atvinnuveganefndar vill gera ganga miklu lengra en þekkist í nágrannalöndum og efasemdir hljóta að vakna um að þessi gjörningur stæðist skoðun samkvæmt EES-reglum. Fyrir skemmstu var skrifað undir sögulega kjarasamninga á almennum vinnumarkaði sem hafa það einkum að markmiði að vinna gegn verðbólgu til að þannig megi færa niður vaxtastig í landinu. Samningunum fylgir mikilvæg yfirlýsing stjórnvalda um aðkomu þeirra næstu fjögur ár. Vilji meiri hluta atvinnuveganefndar vinnur beinlínis gegn þessu markmiði og vekur vægast sagt mikla furðu að kjörnir fulltrúar almennings hyggist ganga fram með þessu móti. þessu móti. ASÍ telur alla meðferð málsins með miklum ólíkindum og hvetur þingmenn til að huga að afleiðingum gjörða sinna. Ólíðandi er með öllu að vélað sé um hagsmuni fólksins í landinu með svo ófyrirleitnum hætti, nánast í skjóli nætur, í bakherbergjum Alþingis.“ Já, frú forseti, þetta eru stór orð sem ein stærstu samtök verkalýðsins hér á landi láta frá sér um þetta mál og ættu að vera næg varnaðarorð til þess að við sem hér inni sitjum sitjum pössum okkur aðeins meira og vinnum þetta aðeins betur. Það er enginn að segja að það verði einhverjar breytingar en förum ekki of hratt í gegnum þetta. Vinnum

lausn á þessu máli, ekki bara hér í einhverjum bakherbergjum heldur leggjum vinnu í þetta. Hlustum á sérfræðingana og vinnum málið betur.

atvinnuveganefndar þar sem ég sit og ég hef tekið fullan þátt í þeim breytingum og vinnu nefndarinnar sem er leidd af miklum skörungsskap af Þórarni Inga Péturssyni. Ég var sannfærður um það þegar við hófumst handa við vinnu þessa frumvarps að það væri eins og það leit út í upphafi í besta falli gallað og í versta falli yrði það ekki til að ná neinum þeim markmiðum sem að var stefnt í frumvarpinu, sem voru að

á neinum öðrum markaði heldur en hvítu kjöti og það skal játað hér, frú forseti, að það er kannski sá markaður sem ég hef einna minnstar áhyggjur af þegar kemur að íslenskum landbúnaði. Er það frumvarp eins og það lítur út frá hendi meiri hluta atvinnuveganefndar fullkomið? Nei. Eru til aðrar leiðir til þess að byggja undir og tryggja það að við náum hagræðingu sem allir eru sammála um? Ég held að það sé þó eitt gott við alla þessa umræðu, bæði við 2. umræðu og hér í 3. umræðu, að mér virðist vera einhugur meðal þingmanna um að við þurfum að tryggja það að við náum hagræðingu í íslenskum landbúnaði, að við styðjum við viðleitni bænda og þeirra afurðastöðva sem vinna afurðir bænda,

Ég er sannfærður um það að við stöndum frammi fyrir því að vegna aðstæðna þá muni hér skapast þær aðstæður á komandi árum vegna erfiðleika í rekstri afurðastöðva að þeim muni fækka sjálfkrafa

lögbundnum skyldum að gegna, hvorki gagnvart bændum né neytendum. Þetta var meginmarkmiðið og ásetningur minn við vinnu þessa frumvarps, að reyna að tryggja það að sú hagræðing sem við viljum koma á verði með þeim hætti að þær afurðastöðvar sem eftir standa hafi ákveðnum skyldum að gegna gagnvart sérstaklega bændum, líka öðrum kjötvinnslustöðvum og neytendum. Þess vegna eru þessi ítarlegu skilyrði sett inn í frumvarpið sem ég vek alveg sérstaklega athygli á. Það er í fyrsta lagi að framleiðendafélög sem ætla að nýta sér ákvæði þessa frumvarps, verði það að lögum, verða að safna afurðum frá framleiðendum, þ.e. bændum, á grundvelli sömu viðskiptakjara. Þau verða að selja öðrum vinnsluaðilum, kjötvinnslum, afurðir til frekari vinnslu á grundvelli sömu viðskiptakjara og dótturfélögum eða öðrum félögum sem framleiðendafélagið eða afurðastöðin hefur yfirráð yfir. Þeim er bannað að setja skorður við því að framleiðendur, þ.e. bændur, færi viðskipti sín til annarra aðila. Og á að tryggja öllum framleiðendum, bændum, rétt til að eiga einungis viðskipti við framleiðendafélag um afmarkaða þætti, svo sem slátrun og hlutun. Þetta þýðir t.d. að bændur eru tryggir þegar kemur að því að geta tekið kjötið aftur til sín beint frá býli og byggt upp lítil

að Samkeppniseftirlitið fari með eftirlit með framkvæmd þessara ákvæða. Samkeppniseftirlitið

að það er betra að fara þessa leið heldur en að gera ekki neitt og horfa upp á það að hér myndist fákeppnismarkaður með einum eða tveimur aðilum sem verða ekki með nein skilyrði á herðum, engin skilyrði þegar kemur að viðskiptum við bændur, engin skilyrði við aðrar kjötvinnslur o.s.frv. Hefði Hefði ég viljað fara aðra leið? Já, ég hefði viljað fara aðra leið. Ég hef lengi talað fyrir því að mér finnst skynsamlegt að þær undanþágur

Ég fæ hins vegar engan hljómgrunn fyrir þessari hugmynd. Það er líka alveg ljóst að það er mikil og djúpstæð fyrirstaða fyrir þessari leið, m.a. hjá Samkeppniseftirlitinu

En þetta er veruleikinn sem ég bý við, sá pólitíski veruleiki, og af einhverjum þeim kostum, greinilega enginn sá albesti í mínum huga, er þetta skásti kosturinn. Ég er sannfærður um það að ef þetta frumvarp nær fram að ganga þá muni hagur bænda verða betur tryggður heldur en að óbreyttu, hagur neytenda verða betur tryggður heldur en að óbreyttu og hagur sjálfstæðra kjötvinnslustöðva sem fullvinna afurðir verða miklu betur tryggður, miklu betur. Þess vegna held ég að við eigum að hafa burði til þess að stíga þetta skref og ég er sannfærður um að

Auk þess má í lokin, frú forseti, benda á að við teljum rétt

Og komi það í ljós, vegna þess að það er auðvitað ekki útilokað, að ýmsir gallar séu við framkvæmd þessara laga þá er það hlutverk og skylda Alþingis að grípa þar inn í. Þá er það hlutverk og skylda Alþingis að grípa þar inn alveg eins og ég lít á það sem hlutverk og skyldu Alþingis að reyna að tryggja það að þróunin verði ekki með þeim hætti að hér verði fáeinir aðilar, einn eða tveir, ráðandi í rekstri afurðastöðva og bændur sitji hjá og beri skarðan hlut og neytendur borgi brúsann.

það eru lög sem standa í vegi fyrir því en ekki bara almenn samkeppnissjónarmið, sem er svolítið vandamál í þessum geira til að byrja með. Þannig að ég tek undir með hv. þingmanni; fákeppni er vandamál Meiri hluti

Það er ekki hægt að ákveða það með lögum. Þegar raunveruleikinn er sá að við horfum upp á að hér stefni í raunverulega fákeppni — og hún er til staðar í dag, það skal ég fyrstur viðurkenna, og ég held að staðan muni versna, ég óttast að að hún muni versna á komandi árum — tel ég að það sé nauðsynlegt og skynsamlegt fyrir þingið að grípa til þeirra ráða að setja þessi lög, heimila hagræðinguna, heimila hana á ákveðnum forsendum og undir mjög ströngum skilyrðum, allt undir eftirliti Samkeppniseftirlitsins.

til að fylgjast með mun fleiri fákeppnismörkuðum. Ég held að við þurfum aðeins að átta okkur á því að eins lítið land og Ísland er þá erum við bara að grunni til með fákeppnisumhverfi sem þarf þá að passa betur upp á einmitt í samkeppnislögum. Þar eru undanþágur frá samkeppnislögum eða aukin skilyrði og ýmislegt svoleiðis flóknara og hjálpar í rauninni til við fákeppni og einokunina.

leiðir sem við höfum hingað til leitað til að tryggja hagkvæmni á einhvern hátt, undir alla vega þeim formerkjum, hafa einfaldlega ekki virkað. Staða bænda í dag er afleiðing þess kerfis sem nú er við lýði. Það er ekki hægt að afneita því í rauninni. Við erum með ákveðið kerfi núna. Það er ekki að virka. Að reyna að viðhalda því á einhvern hátt er kannski ekki besta leiðin í stöðunni.

Það er ekki alltaf þannig. Það er ekki þannig. Það eru mýmörg þekkt dæmi um það í sögunni að það hafi akkúrat leitt til verðstríðs og þar með lækkandi verðs til neytenda. En látum það liggja á milli hluta. Ég er þeirrar skoðunar að við þurfum að búa íslenskum landbúnaði þau starfsskilyrði að íslenskir bændur geti staðið hnarreistir

Í stóra samhenginu er það auðvitað verkefni okkar hér og skyldur að tryggja fæðuöryggi þjóðarinnar í víðtækum skilningi.

Ég veit að einhverjum kann að þykja þetta langsótt en þannig nálgast ég málið. Ég vara bara við að að óbreyttum lögum siglir hér í óefni.